Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Възобновявам заседанието. Давам думата на председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси. Заповядайте, господин Матеев. ДОКЛАДЧИК МИЛЕН МАТЕЕВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, Параграф 9 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – параграф 9 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. Параграф 9 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – параграф 9 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

Уважаеми господин Председател! Обръщам се и към председателя на Правната комисия! Много Ви моля – няколко пъти заявяваме от нашата група: не обединявайте параграфите. По всеки един параграф имаме внесено предложение и по всеки един параграф имаме изказване в рамките на 5 минути. Отделно от това дали касае по същество или не, господин Председател, Законопроектът във всеки един параграф

за всеки един, ще станат 67 отделни дискусии, затова си позволяваме да не бъдат точно един по един. Ще дадем възможност на всеки да защити предложенията си,

Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Няколко пъти бяхме призовани да се изказваме по същество, защото това е закон за второ четене, но всъщност всяко наше изказване е по същество. Защото всяка поправка, която обсъждаме, е заличаване на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Така че какво пó по същество да кажем? Заменяме „заличаване“ със „забраняване“ – ако искате това да е по същество дебатът. Така че моето изказване е по съществото на предложенията по параграфи 7, 8 и 9. Няколко пъти бяхме обвинени, че се изказваме лаици и хора, които не разбираме от съдебна реформа, и отново призовани да говорим по същество. В крайна сметка ще Ви припомня, че проблемите на зъболекарите са проблеми на хората със зъби, тоест реформата, която правим днес, или както ще да го наричаме, засяга всички хора, не само тия, които са изключително изкушени от детайли в работата на работата на Специализирания съд и Специализираната И като такъв човек, като лаик, аз Ви задавам, господа управляващи, един прост въпрос. От целия дебат досега не можах да разбера, а и от първо четене от дебата, какво точно не харесвате

Защото, ако не харесвате хората, които работят там, и имате лоша оценка за тяхната дейност, доколкото съм осведомен, същите тези хора ще продължат да работят в същата тази система. Да очакваме от тях, че ще имат други резултати, понеже ще бъдат в друга система, можем да го очакваме, разбира се, но ефектът ще бъде съмнителен, да кажем, най-малко. Явно не харесвате структурата, тоест Вие смятате, че тези хора, поставени в тази структура, се превръщат в бухалка, в репресия, инквизиция чух тук. Ако бъдат върнати, примерно в градски съд, тези хора те няма да бъдат инквизиция, няма да бъдат бухалка и всичко си е прекрасно. Така ли е, правилно ли съм разбрал? Защото аз не чух никакъв друг аргумент – правен, конкретен, а непрекъснато сме обвинени, че правим политически изказвания. И знаете ли, днес този дебат се развива на една много знаменита дата, с което ще завърша – не мисля да правя дълги изказвания. Датата е 110 години от потъването на „Титаник“, днес се навършват. Смятам, че това, което правим ние в момента – това, което правите Вие в момента – с цялата съдебна реформа, Вие пренареждате мебелите на „Титаник“ като мярка срещу неговото потъване. Това правим. Няколко пъти призовахме още от началото на това Народно събрание: ако ще правим съдебна реформа – ако ще правите съдебна реформа, тя логично трябва да започне от Комисията. Тя трябва да започне със същностни проблеми, защото сега, като махнем тези хора – отново повтарям въпроса си, от Специализирания съд и от Специализираната прокуратура и ги пратим някъде другаде, неясно къде, надявам се, че ще стигне дебатът и дотам къде точно ще ги пратим, те ще се променят. Така ли

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Дилов! Без да съм юрист, нямаше как да не се възползвам от Вашето изказване, особено в частта му за зъболекарите и за зъбите. Както няколко пъти ни бе обяснено, Спецсъдът се занимава с проблемите на организираните престъпни групи.

аз се надявам, че от тази група на лаиците, водена от Вас, ще бъдем първи и последни, които ще вземем отношение по този закон. Хрумва ми една друга мисъл: „Грижата за спасяването на давещите се е грижа на самите давещи се.“ Знаете кой е авторът на тази мисъл. Ако не си спомняте, аз ще Ви припомня, но Вие си спомняте много добре. Има един аргумент и той беше казан тук още в началото

Той си заслужава да бъде анализиран, бива анализиран, взето е решение и то ще се изпълни. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, Професоре. И доцент Славов – за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. И аз да се включа в групата на лаиците с едно такова изказване. Прав сте, господин Дилов – днес е знаменателна дата. Точно една година

отчетност и отговорност на главния прокурор и Проекта за изменение на Закона за съдебната власт за закриването на специализираното правосъдие. Точно една година! Точно една година време, в което българското общество очаква да закрием спецправосъдието и днес това ще се случи. Благодаря Ви.

Не работи Комисията за промяна на Конституцията, защото никой от опозицията не участва в нея – не само ГЕРБ-СДС, ДПС не участват, ВЪЗРАЖДАНЕ. Защо не участват? Участвате ли? Моите извинения! И заседавате, така ли? Благодаря Ви. Ето, значи, извинявам се. Сега пак не разбрах! Докторе, като разместим мебелите – системата става по-ефективна, така ли? Това ли ми отговорихте? Защото останах с впечатление, че това ми отговорихте! Защото ние това правим – разместваме мебелите в момента и твърдим, че системата ще стане много по-ефективна. Добре, да видим. Да сме живи и здрави да видим! И разбира се, на първия репликиращ – бих искал да кажа: да, отлично си давам сметка, че проблемите на зъболекарите са проблемите на хората със зъби. Същото е и с организираната престъпност – неин обект са хората, обикновените хора, онези милиарди талончета, които се търкаха, кой ги търкаше? Търкаха ги обикновените хора, техните пари са там. Част от тези 3 милиарда, за които говорим, че са обществен или необществен интерес, са част от тези пари, на тези хора!

Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Дилов, тъй като не получихте отговор, ми позволете аз да Ви задам този отговор. Неефективността като фраза – сам разбирате през целия този дебат, а и на първо четене, че е една куха фраза, която не е подплатена с каквито и да е цифри и каквито и да е факти. Това е един законопроект с хаотично нахвърляни факти и разсъждения, без взаимовръзка помежду си. Не харесват съдиите там, най-вероятно – магистратите, и когато стигнем до правната уредба за техния статут, ще Ви обясня как искат просто да се подменят тези съдии и да се подмени този съд с друг, който обаче, за който също не си направиха труда да ни представят каквито и да е данни и числа за неговата по-голяма ефективност от този съд. И пак ще повторя: лицата, които са получили осъдителни присъди от създаването на специализирания съд, са 2232 обвиняеми лица, а от 2004 г. до 2011 период, към който ние сега ще се върнем като правна уредба, са получили 829, почти два пъти и половина разлика. Така че ефективността явно не е проблем, проблем е да бъдат подменени едни магистрати. Тъй като няколко пъти днес слушам какви дела разглежда съдът, сигурна съм, че много от народните представители, въпреки сериозното решение, което се готвят да вземат днес, не са си направили труда да се запознаят какви дела има в този съд. До края на заседанието ще Ви запозная. Поискала съм справка само за делата от фактическа и правна сложност, защото чух отляво в залата, че едва ли не успехът по делата бил само за битова престъпност, а явно изобщо даже не знаете каква подсъдност и какви дела се разглеждат в този съд. Започвам, колеги, дело от общ характер от 2016 г. Предмет на делото – образувано по внесен обвинителен акт срещу 28 подсъдими лица с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, склоняване към проституция, задържане за притежание на наркотични вещества и пране на пари. Обем на делото, колеги, 182 тома. Свидетели на обвинението са 232 лица, а вещите лица са 15. Оттук ще Ви обясня защо много от делата с частен характер са повече от другите съдилища – защото, когато имате 30, 40, 50 и 60 обвиняеми лица, се взимат мерки спрямо всяко едно от тях. Само това дело е 182 тома, а всички тези само с правна и фактическа сложност са 144 в 13 хиляди тома, колеги, и Вие сте предвидили срок за предаване на делата седем дни. 13 хиляди тома са само тези дела, а оставям всички останали. Как ще стане това?! Това не е блокиране на съдебната система, а това е катастрофа. Второ дело от 2018 г. Предмет: делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 12 подсъдими лица с повдигнати обвинения за: участие в организирана престъпна група, за отделни престъпления против паричната система на Република България, пазене и укриване на предмети, компютърни програми, за които са знаели, че са предназначени за подправка на платежни инструменти, за съхранение на информация за съдържанието на платежните инструменти. Обем на делото – 53 тома. По делото се очаква изпълнение на съдебна поръчка от Китайската народна република. Имаме много параграфи и много изказвания. Ще Ви запозная, за да имате от обща култура какви дела се гледат в този съд, а не само да слушаме общи приказки за бухалки, инквизиции и всякакви такива. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Каназирева. Заповядайте, господин Димитров, за реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Каназирева, не сте права в отговора, който дадохте на господин Дилов. Въпросът му беше действително невероятен, тъй като на въпроса му следва да се отговори, първо, какво налагаше създаването на този съд и какво се промени. Там сложихте нови хора по-умни, по красиви или самата институция беше друга?! Господин Дилов сам даде определението на този съд, като го нарече „Титаник“. След 10 години работа този съд просто потъна като „Титаник“, въпреки че всички Вие обяснявате колко е велик и каква нужда е имало от този съд. По отношение на съдиите и на делата. Делата ще се гледат от същите съдии, а ако тези съдии не искат да гледат делата, това ще говори красноречиво за техния морал като цяло. Тези хиляди дела с хилядите томове ще си останат там, където са. Няма кой да ги предава, а същите съдии ще довършват абсолютно същите дела. Госпожо Каназирева, няма дела частен характер в Специализирания наказателен съд, а има частни наказателни дела. Това са две различни понятия. Тъй като бях подканен, действително декларирам, че имам частен интерес с висящо дело в Специализирания наказателен съд,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Каназирева, аз не Ви вярвам, хората не Ви вярват и европейските институции не Ви вярват и сега ще Ви кажа защо. Първо, не само че не е ефективен този съд, но той не е ефективен и устойчив през годините. Ето ги докладите: 2018 г. – Доклад по механизма за сътрудничество и проверка „Ключов проблем е липсата на последователни резултати в България що се отнася до присъди по дела за корупция по високите етажи на властта“. 2020 г. комисия за върховенство на правото – „Няма постигнати солидни резултати по отношение на окончателните осъдителни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта“. 2021 г. – Годишен доклад на Европейската комисия за върховенство на правото „Липса на съдебен контрол при отказ на прокурора да започне съдебно производство и липса на възможност за ефективен контрол на главния прокурор“. 2021 г. – индекс за възприятие на корупция: „България е с най-лошо представяне – 78 място“. 2022 г. – преди три дни, даже не преди три дни, а от вчера в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в София, цитирам: „Необходимост от истински промени в българската прокуратура и съд за подобряване на разследвания срещу нарушения със средствата от ЕС и корупционните престъпления“. Никой не Ви вярва! Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Реплика към госпожа Каназирева цял ден днес ни поучавате и казахте, че ще давате отговори, говорите за някакви материални обезпечения в размер на 3 млрд. лв. Питам:

а беше приватизиран за 72 хил. лв. – при материални активи 5 млрд. лв., и Ви питам: къде е Вашата Специализирана прокуратура?! Вие имате нахалството тук непрекъснато да говорите за материални обезпечения! Е, като ще давате отговори, отговорете на този въпрос: защо зад Иво Прокопиев непрекъснато има чадър, когато във Вашето първо правителство имаше четирима министри,

Откъде да започна? Господа от БСП, може би това ще

задайте го на коалиционен съвет на Вашите партньори от „Демократична България“, но да не предизвикате ревност. Уважаеми колеги, съвсем сериозно към Вас се обръщам, тъй като си говорим с цифри и индекси – положението може да не е добро, но става все по-зле и по-катастрофално, господа. Прави ми впечатление, че по целия Ви законопроект се изказват все лица и адвокати, които имат дела в Специализирания съд. Аз не съм пеналист и не се явявам пред Специализирания съд и имам абсолютно пълното морално право да оценявам като юрист Вашите действия и това, което Вие вършите.

2018 г. – в Доклада: „Основните промени включваха прехвърлянето на делата за корупция по високите етажи на властта към Специализирания наказателен съд и по-строги правила относно възможността съдилищата да връщат дела на прокуратурата по формални основания“. Само за Ваше сведение, да Ви кажа: тези дела за корупция по високите етажи

Вие сега отново искате да ги върнете в Софийския градски съд. Каква Ви е логиката, къде Ви е идеята за по-добро, по-бързо и по-справедливо правораздаване?! 2018 г. – Доклад на Европейската комисия въз основа на анализа по шестия показател, организираната престъпност: „Настоящият доклад потвърждава заключението от ноември 2017 г., че България е постигнала значителен напредък по Препоръка 16 и е изпълнила Препоръка 17. Наблюдението по шестия показател може да се счита за временно прекратено.“ Ако Ви върна към Доклада от 2009 г., когато госпожо Каназирева. ДАНИ КАНАЗИРЕВА: …БСП управляваше, всъщност се казва, че в България все още продължават да се извършват убийства, свързани с организираната престъпност, а известни престъпници

Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е към Вас по начина на водене. Виждам, че го правите, но моля Ви, бъдете по настоятелен – намираме се на второ четене на Законопроекта. Правосъдие в България е имало преди, по време и след Специализирания съд и прокуратура, и ще има правосъдие. Този дебат и това, което слушаме тук вече часове наред, беше дебат за първо четене. В момента уреждаме правоотношенията на тези магистрати, които са работили в Специализирания съд, прокуратура и следствие, и делата.

Благодаря, господин Председател. И аз подобно на някои колеги ще започна с това, че парламентът е политически орган и няма как дебатът да не бъде политически. Няма как дебатът да не бъде политически, когато се посяга на институция, комай единствената през последните повече от три десетилетия, която се е опитала да атакува смятащите се за недосегаеми български олигарси. Дебатът е политически по една основна причина: днес мнозинството в това Народно събрание се готви да вземе политическо решение, не експертно, защото то не чува експертните мнения, а политическо решение затова да ликвидира Специализирания съд и Специализираната прокуратура в България. Защо? Ще ми позволите само няколко изречения в исторически план. Преди 30 години комунистическият режим в България се срина. Сривайки се, тайните служби на комунистическия режим раздадоха на синовете на комунистическите гаулайтери ресурси – финансови, властови и други, с които да изградят така наречената българска олигархия. Терминът „олигарси“ се появи в публичното пространство по времето на Тройната коалиция, която е идеологическият предтеча на този идеен тюрлюгювеч, който управлява днес. В продължение на 30 години никой, никой в България не смяташе, че тези хора със свирепи прякори, с лоша слава може по някакъв начин да бъдат докоснати от закона. С тези разумни съдии, за които говореше моят, бих казал, приятел господин Славов, той каза: ще върнем законите при разумните съдилища и така нататък, един косъм не падна от тези олигарси. Един косъм през цялото това време! Това е единственият период, в който е имало усещане за справедливост и затова, че законът е равен за всички, беше периодът, в който съществуваше Специализираният съд и Специализираната прокуратура в България. Единственият период! През цялото останало време имаше недосегаеми. Така че, уважаеми дами и господа, и с това приключвам, ако някой от Вас в тъмна доба, в кола с тъмни стъкла е отишъл с изключен телефон да се среща с някой олигарх, да приема някакъв алъш-вериш, да поема политически обещания, то е ясно защо той ще гласува по този начин, но ако Вие – аз съм убеден, че има честни хора в мнозинството, ако Вие не сте от тези хора, ако Вие не сте участвали в това дело, ако Вие просто се превръщате в пионки на нечии други действия, постъпете разумно, не слушайте какво Ви казват политическите началници. Гласувайте като българи, а не като

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колега Николов, вероятно идеологически сме много близки, но нека да кажа пет имена на разследвани от Специализираната прокуратура, обвинени и за някои, слава богу, приключили дела, един човек е с висящо дело в Специализирания наказателен съд. В хронологичен ред започвам – Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Николай Ненчев, Даниел Митов, Нено Димов. Това ли са олигарсите на България? Това ли са олигарсите на България?! Това е пример за поръчково правосъдие, когато някой падне от власт обаче. Когато някой падне от власт, с едно изключение – Нено Димов. по-голяма част от тези дела бяха фабрикувани доказателства, бяха измислени обвинения заради това, че отстояват някаква позиция – ясна, евро-атлантическа, геополитическа, антируска позиция, и съвсем в последните една-две години Спецсъдът и Спецпрокуратурата се сетиха, че в България има руски шпиони и взеха да ги гонят – по двама-трима шпиони на година в опит да вземат острия завой и да си спасят кожите. Поради тези причини на политическо, селективно, избирателно мотивирано правосъдие тези органи трябва да бъдат закрити.

и да покажете на господин Славов, че тук той цитира друг вид дела. Аз не мога да разбера – искате да има борба с корупцията по високите етажи на властта, включително и по време на управлението на ГЕРБ е имало такива, уважаеми колеги. Никой не е застрахован от нищо. След като някой има достатъчно основания и доказателства за повдигане на обвинение, има съд, прокуратура… Не мога да разбера защо бъркате делата? Ние говорихме за друг вид дела, а Вие намесвате тук делата за корупционни престъпления? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Това към Петър Николов трябваше да е, госпожо Александрова. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да, към господин Николов е репликата. Моля в дупликата си да отрази това, защото господин Славов за пореден път бърка. Благодаря. Трета реплика има ли? Няма. Заповядайте, господин Николов, да обясните този въпрос.

Вие излязохте с един много избирателен списък. Да, има повдигнати обвинения. Да, водени са дела. Да, част от хората са оправдани. Аз вярвам в вярвам в тяхната невинност, но има и други хора, и Вие не закривате този съд заради тези имена, които споменахте. Вие го закривате именно заради имената, които са атакувани в последните две-три години. Вие ги закривате, защото тези хора – не тези, които Вие изброихте, а тези хора, атакувани в последните две-три години, имат колосален финансов ресурс, който вложиха в това да променят политическата констелация в България, да докарат едно правителство, което служи като техен инструмент. В записите, които излязоха, казаха, че искат главен прокурор фигурант, казаха всичко това, и Вие ставате част от този процес, ставате част от този процес на слагане отново на чадър върху българската олигархия. Това се опитвам да Ви кажа. Имената, които Вие изброихте, са селективни. Защо не изброявате имената с прякорите?

АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде във връзка с изменението и допълнението на чл. 28, 50 и 225…

на магистрати с висок професионализъм, добър професионален опит, с нравствени качества и мотивирани да участват пълноценно в осъществяване на съдебна реформа и възможността работата им в тези органи на съдебната система да бъде оценена. тази законова уредба смятам, че изрично тогава предвидихме не автоматично възстановяване на длъжност, по-висока от заеманата преди избора, а възможност за възстановяване на по-висока длъжност по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, което смятам, че беше абсолютно законосъобразно и нормално на база на оценка на реално свършена работа по време на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите към Инспектората на С това законодателно решение тогава постигнахме и не нарушихме конституционния принцип за независимост на съдебната власт, нито принципите за разделение на властите, на правовата държава и на равенството на гражданите пред закона. Ние не сме съгласни с мотивите в Законопроекта, че възможността за възстановяване с една степен по-висока от заеманата представлява несправедливо преимущество, както смята Министерството на правосъдието, за кариерно израстване пред останалите съдии, прокурори и следователи.

тъй като за изборните членове на Висшия съдебен съвет за главни инспектори и инспекторите са въведени завишени изисквания – израз на намерението на законодателя да бъдат избрани съдии, прокурори и следователи с голям практически опит, и смея да твърдя, че позициите стават все по-непривлекателни. в управлението си. Именно тези позиции следва да бъдат привлекателни за магистратите с добър практически и нравствен опит и качества. Анализът на посочените разпоредби сочи, че за изборните членове на Висшия съдебен съвет и за главния инспектор изискванията за заемане на длъжността са по-високи от тези, предвидени за магистрати в най-високото ниво в органите на съдебната власт, а изискванията за инспектори в Инспектората са приравнени на тях. По време на работата членовете на двата органа придобиват различен, много по-висок и всеобхватен опит от опита им до момента, като от качественото изпълнение на задълженията им зависят същностните решения и достижения за съдебната система, самите магистрати и цялото общество. Например решаването на въпроси, свързани с управлението на органите на съдебната власт; осигуряването на достатъчно кадрови, материален и финансов ресурс; преодоляването на неравномерната натовареност; осъществяването на постоянно наблюдение и контрол върху движението и приключването на делата и преписките в установените срокове. В този смисъл задълженията на членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората, макар да не включват осъществяването на функции по правораздаване и правоприлагане, изискват много по-голяма отговорност, усилия и много често вземането на непривлекателни и конфликтни решения в името на качествено осъществяване на държавната политика в областта на управлението и контрола на съдебната власт. Именно това, което каза и колегата Петров от ВЪЗРАЖДАНЕ, за професионалния стаж, за отпадането на ал. 3, която малко по-рано гласувахме. Основният аргумент в насока защо трябва да се запази това законово решение, е необходимостта да се привлекат, както Ви казах и преди малко, във Висшия съдебен съвет и в Инспектората магистрати с високи професионални и нравствени качества, които да бъдат мотивирани така да изпълняват своите задължения, че след края на мандата да имат възможност за професионално израстване. За времето на мандата същите лица са лишени от възможността да участват в конкурси за повишаване в длъжност и за преместване, поради което запазването на възможността за кариерно израстване след мандата е справедлива компенсация за този период.

главният инспектор и инспекторите да търпят негативни последици от отношението на по-висшестоящи, в чиято професионална дейност са установили нарушения и са предприели мерки за отстраняването им, включително чрез иницииране, образуване и провеждане на дисциплинарно производство. И съвсем накратко ще кажа за чл. 225 по отношение на отпадането за изборните членове на ВСС, главния инспектор и инспекторите. Този правен режим се основава на принципа, прогласен, както казах, в чл. 28, ал. 1, изречение последно от Закона за съдебната власт и чл. 52 от Закона за съдебната власт, според които времето, през което лицето е било член на Висшия съдебен съвет, съответно времето, прослужено като главен инспектор, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 от Закона за съдебната власт.

Благодаря Ви, господин Председател. Обръщам се към Вас по начина на водене, аз не разбрах защо позволихте да върнем дискусията назад към параграфи 1 и 5, които ние вече приехме? Изказването на госпожа Александрова беше свързано с тези параграфи и нямаше нищо общо с параграфи 7, 8 и 9, които в момента са на дискусия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Матеев. Доколкото разбрах, това е било уточнено с председателя, че тя ще има тази възможност (реплика от народния Все пак имаше и доста изказвания, които така или иначе нямаха общо със сега обсъжданите членове, тъй че според мен този мой пропуск е разбираем и допустим. Заповядайте, госпожо Александрова, по начина на водене. АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Изключително много Ви уважавам, уважаеми господин Вигенин. Уважаеми колега, обясних и на господин Вигенин преди изказването си по първите параграфи, за пети път правим процедура от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС – не знам на какъв език да Ви го обясня, а после казвате, че съм нервна. Не съм нервна, просто не нарушавайте Правилника или докладвайте параграф по параграф и ни дайте възможност да се изказваме по всеки параграф, по който имаме предложение, или не прекъсвайте необосновано и незаконосъобразно изказванията, както колегата направи. Уважих го, тогава не направих процедура, не направих и изказване, а бях записана.

Да докладваме по няколко параграфа, но ако се случи така, че наистина има проблем и държите на изказване, да даваме тази възможност. Има ли други изказвания по тези параграфи? Не виждам. Моля да поканите колегите, защото закривам дискусията и ще преминем към гласуване, но ще поизчакаме малко.

За да не мълча, да кажа, че първо, разбира се, ще гласуваме неподкрепените предложения, след това ще гласуваме анблок и трите параграфа.

Благодаря Ви, господин Председател. На първо място, Ви помагам в неловката ситуация да продължавате чрез системата за оповестяване да каните управляващото мнозинство за гласуване. На второ място, ползвам процедурата, за да уведомя колегите от пленарната зала и конкретно колегата Георги Свиленски за едно начинание, което поехме като ангажимент през миналата седмица, а именно, ако помните, колеги, тук в пленарната зала беше по време на блицконтрола вицепремиерът госпожа Корнелия Нинова. тя поднесе на нашето внимание справка за Одитен доклад на Сметната палата, който не е представен на Народното събрание. Тогава аз заявих, че ще подкрепям всяка стъпка за публичност и прозрачност по отношение на констатираните от Сметната палата по одитни доклади констатации във връзка с възлагане от Народното събрание на такива одитни доклади. И тъй като държа много на казаното, не само от парламентарната трибуна, нашата парламентарна група преди час внесе предложение, уважаеми колеги, за Проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществените поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. с мотиви към него.

и затова моля, господин Председател, при консултация с господин Минчев за внасяне на този проект за решение от Народното събрание, по най-бързия възможен начин това може да стане със съгласието на председателя на парламента, това да стане точка от дневния ред, така че Сметната палата да представи на Народното събрание всички изводи от своите одитни доклади. Благодаря за вниманието. И се надявам, господин Свиленски, че Вие също ще изпълните

Сигурен съм, че ще влезе като точка, ако не тази, някоя от следващите седмици. По процедура господин Свиленски и след това господин Атанасов. Благодаря, уважаеми господин Председател! Малко извън темата, тъй като госпожа Атанасова повдигна въпроса. Забравихте само да кажете, госпожо Атанасова, че този доклад е по предложение на парламентарната група на „БСП за България“, внесен в Четиридесет и четвъртото народното събрание, гласуван от мнозинството и както както казах и преди една седмица, всички доклади, които възлага Сметна палата, трябва да влязат в тази пленарна зала, тоест нито крачка назад, нито кратка встрани. Това, което сме казали, ще го изпълним. Благодаря Ви. Благодаря, господин Свиленски. Сега господин Атанасов. Надявам се, вече след това да можем да минем към гласуването. Благодаря Ви, господин Председателю! Предлагам и моля, разбира се, да подложите на гласуване предложението ми за удължаване на работното време до изчерпване на настоящата точка от дневния ред. Благодаря Ви.

По-скоро като обратно или като допълващо предлагам до приключване и на втора точка от дневния ред, тъй както знаете, уважаеми народни представители, всички очакват решението по тази втора точка, така че призовавам днес да работим, за да свършим нещо полезно за българските граждани. И днес, господин Гаджев. Благодаря Ви. Други предложения има ли? Не виждам. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Свиленски, ако бъде отхвърлено, след това ще предложа предложението на господин Атанасов. Подлагам на гласуване предложението за удължаване на заседанието днес – до изчерпване на точки първа и втора от дневния ред за днес.

предложенията, които не са подкрепени от Комисията. Първо по § 7 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители за отхвърляне на § 7. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

Сега преминаваме към гласуване анблок на параграфи 7, 8 и 9

Параграф 9 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – параграф 9 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. Параграф 9 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – параграф 9 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. Параграф 9 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – параграф 9 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. Параграф 9 – предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – параграф 9 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. По § 10 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители § 10 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението.

Ако съм прав за Апелативна специализирана прокуратура, да изчетем и него, за да можем да коментираме целия кръг от въпроси по това. ДОКЛАДЧИК МИЛЕН МАТЕЕВ: Благодаря, господин Председател. По § 17 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители § 17 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители: „В § 17 т. 2 се изменя така: „В ал. 2 изречение второ се отменя.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: „§ 17. В чл. 136 се правят следните изменения:

Прегласуваме. Гласували 165 народни представители: за 53, против 75, въздържали се 37. Предложението не е прието.

Благодаря, господин Председател. По § 18 има предложение от народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. § 18: „§ 18. В чл. 138, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „които се публикуват на интернет страницата на Прокуратурата на Република България в 7-дневен срок от издаването им“.“ По § 19 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, като в т. 1 думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“. Дайте още няколко параграфа да прочетем. Предложение на народния представител Милен Матеев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника да се създаде нов § 20.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23. По § 23 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 23. По § 23 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24, По § 22 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22,

Господин Балачев има думата.

Аз считам, че този текст, така предложен, е незаконосъобразен и не би могло да създадем такава алинея със задължението главният прокурор, тъй като за тези, които не се сещат най-вероятно – във връзка с чл. 136 визира правата и задълженията и общия надзор на главния прокурор над следователи, прокурори и така нататък по конкретни дела, от една страна, от друга страна, издаването на вътрешноведомствени подзаконови нормативни актове, каквито са инструкциите, и те са за вътрешно ползване, имат известна степен на секретност и са за вътрешно ползване на самата система на прокуратурата. В тази връзка на две основания, от една страна, че няма как прокуратурата да разгласява чрез интернет страницата си по какъв начин организира своята дейност по разкриване на престъпленията и съответните действия, които трябва да бъдат извършени в тази връзка, няма как да бъдат публикувани, а от друга страна, имаме забрана, от една страна, визирана в НПК относно така наречената следствена тайна, а от друга страна, имаме и Закона за личните данни. Ако по отношение на всякакво едно дело, по което главният прокурор е дал някакви методически, дебело подчертавам методически, а не конкретни, тъй като конкретните указания се издават от наблюдаващия прокурор, то това значи, че бихме нарушили три закона едновременно.

Балачев. Заповядайте за реплика. Господин Атанасов – втора реплика. Друга не виждам.

Ви, господин Председател. Господин Балачев, относно Вашето предложение не виждам по какъв начин публикуването на методически указания, които са абстрактни и с многократно приложение, биха могли да доведат до каквото и да е нарушаване на следствената тайна. Мисля, че това е съвсем нормално очакване да могат гражданите да разбират по какъв начин се обработват техните преписки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Гочев. Втора реплика – господин Атанасов. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Балачев, освен това, което каза преждеговорившият, още един аргумент. Ако някакъв документ се засекретява, има Закон за защита на класифицираната информация, трябва да бъде поставен съответният гриф и тогава всичко е ясно. Ако няма основание за засекретяване, тоест да бъде поставен някакъв гриф, няма никаква пречка тази информация да бъде публикувана, още повече че в случая става въпрос за методически указания, а не за някакви указания по конкретно дело, каквото и да е то,

Аз съм може би един от малкото в тази зала, който цял живот се е занимавал с наказателно право и от сутрин до вечер, дето се казва, години наред съм се явявал по залите. На мен ми е известно по какъв начин и действително тук не става дума за такава секретност, за каквато генерал Атанасов говори, тук става дума за вътрешноведомствени правила, които не подлежат на обнародване. Всеки, който счита, че има някакъв интерес към тях по Закона за достъп до обществена информация, би могъл да получи такава. Но няма как прокуратурата да не каже по какъв начин защитава свидетелите или каквото и да е било друго, защото тези методически указания обхващат точно това. А що се отнася до това дали и доколко се накърняват правата на гражданите, всяко заинтересовано лице, което е страна по едно наказателно производство, било то тъжител, било то

няма значение дали е пострадал, представете си например една изнасилена доколко би искала тя да разбере какви указания е дал прокурорът, за да може нейното дело да бъде разкрито. Така че, пак казвам, има правила в НПК, които не позволяват тези неща да бъдат публикувани по този ред, по който Вие искате. Тук не става дума за защита на прокуратурата, просто за защита на общите правила на действие на наказателния процес. Благодаря, господин Балачев. Има ли други изказвания? Заповядайте госпожо Каназирева.

рискът за делата, които са висящи към момента, и че същите не се отнасят за дребни престъпления или битова престъпност, както бяха изказани аргументи от залата с цел да се омаловажи работата на съда. И продължавам – към момента освен тези, които Ви съобщих, има и наказателно дело от общ характер, висящо от 2015 г., като делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 17 подсъдими лица по обвинение за участие в организирана престъпна група за вторични престъпления – наркотрафик, разпространение на наркотици, като обемът до този момент на делото е 33 тома, свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт, са 72, а вещите лица, назначени по назначените експертизи, са 17 и към момента се очаква отговор от Република Виетнам за предаването на едно от подсъдимите лица в България. И тогава, когато няколко пъти изтъкнах, че няма как едни териториални органи с ограничени да се справят по добре от такива с национална компетентност и изградени вече трайни трансгранични отношения с партньорите, считам, че тези дела го доказват за сетен път. Дело, висящо също към момента, от общ характер от 2015 г., предмет на делото, всъщност обвиняемите лица са по обвинение за участие в организирана престъпна група за вторични продължавани данъчни престъпления в особено големи размери, с ощетяване на бюджета само от едно от деянията за над 2 млн. лв. с равностойност в евро за над 1 млн. евро. Обемът на делото, колеги, е 122 тома. Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт, са 83, а вещите лица са 20. Пак повтарям, че сроковете, които сте заложили за окомплектуване и изпращане на делата в 7-дневен срок, ще бъдат крайно недостатъчни. Висящо дело от общ характер от 2020 г. – предмет на делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу девет подсъдими лица по обвинение за участие в организирана престъпна група за извършване на измами

но тъй като госпожа Каназирева има желание да ни информира, имаше такова желание от една от групите, затова оставям петте минути, но точно пет и след това ще продължим. Продължете, госпожо Каназирева. Искам да кажа, че това е и по темата, защото във всеки един от цитираните параграфи – тези, които са подложени в момента на обсъждане, във всеки един от тях има заличаване на думата

Тогава приключвам към момента. Искам само и за преждеговорившите, които няколко пъти, пак с цел да омаловажат материалния интерес на делата, които са висящи, а именно в размер на 3 млрд. лв., и няколко пъти казаха какво ще се случи с тях и че едва ли не те пак ще си останат там. И не знаейки въобще смисъла на тези обезпечителни мерки, искам, колеги, да Ви кажа, че всъщност това са средства, които са блокирани, които са получени или използвани за престъпни деяния, и при провал на тези дела парите автоматично се връщат на лицата – обект на разследването, с оглед отпадане на обезпечителната мярка. По същество чух и коментар, че едва ли не това е търговски казус. Не, тези средства са запорирани вследствие на данни, че същите се отнасят към предмета на престъпление. Завършвам с още едно дело, което към момента е висящо пред Специализирания съд от 2015 г., с 13 подсъдими лица, обвинение за ръководство и участие в организирана престъпна група, за извършване на изнудвания, за вторични престъпления, за изнудване чрез закани за убийство, за отвличане, извършване на блудствени действия, за унищожаване на чужди движими вещи, за проникване в чуждо жилище чрез сила. Обемът на делото е 60 тома. Свидетелите по това дело са 79, а вещите лица са 29. Пак повтарям, че наистина съдбата на тези дела, които Вие поставяте под риск, не уреждайки статута на магистратите, ще има тежки последици.

няма да използвам думата поменик, този списък с различни дела, всъщност помагате да разкрием истинския механизъм – инквизиционен, на специализираното правосъдие. Какво се случва? Прокуратурата субективно преценява, че някаква съвкупност от престъпни деяния имат белезите на организирана престъпна група. Това прокуратурата си го преценява. Може да има белези на ОПГ, може и да няма. Прокуратурата преценява, че е ОПГ. Веднъж преценила, че е ОПГ, значи юрисдикцията е на Спецпрокуратурата, съответно Спецсъда. Започва делото. То се точи. Седем години са тези дела, които ми казвате – от 2015 г. Седем години група граждани, има или няма ОПГ, са подлагани на постоянна инквизиция. Постоянно разни мерки, задържания и така нататък, обиск, процесуално-следствени действия. Паралелно с това, колеги, започва производството пред Антикорупционната комисия КПКОНПИ, което налага запори, възбрани, блокира имущество – седем години продължава това, колеги. Накрая е твърде възможно Спецсъдът все пак да оправдае хората, както е оправдал немалко хора – специално тези, които изредих в предното си изказване, за които казва, че няма съставомерност на деянието, но хората са претърпели вреда. Производството в КПКОНПИ продължава независимо от наказателното производство. Още репресия, още години. Докога, колеги? Докога? Нека всичко да се извършва пред общите съдилища с общите способи на наказателния процес, а не да създаваме под прикрита форма, както беше направено, извънредно правосъдие. Благодаря Ви.

Госпожо Каназирева, много Ви моля, като отговаряте сега на господин Славов, да отговорите и на въпроса: ако това е вярно, което той казва, че в отделни случаи прокурори са превишавали правомощия, завеждали са предварителни производства или досъдебни производства, за да ги използват като бухалка това проблем на НПК ли е, или на Закона за съдебната власт? Може ли, за пореден път задаваме въпроса, структурата, юридическото лице – Специализирана прокуратура, да е отговорна за това, че отделен прокурор например е решил да превиши правомощията си или да не ги спази така, както са по Закона? Ако има някакви несъвършенства, които позволяват това да се случва, не би ли следвало да се търсят промени в НПК и в други процесуални закони, а не да разтуряме структура, както един път по същия повод казахме тук, че ако някой извърши нарушение на търговското право чрез ООД, ние няма да закрием ООД-то като правна фигура – ще санкционираме човека. Много Ви моля, хайде оттук нататък всеки път да ги разсяваме тези заблуди, че структурата – Специализираната прокуратура или Специализираният е виновна за каквото и да е, и че ако има някакви нарушения, те винаги са персонални. Един прокурор в Градската прокуратура сигурно също може да превиши правомощията си, както прокурор в Специализираната прокуратура. И в двата случая структурата не е виновна.

Уважаеми господин Чолаков, няколко пъти в Правната комисия се опитах да обясня на колегите, че всъщност Наказателно-процесуалният кодекс, който се използва от Специализирания съд, той се използва и от общите съдилища. Няколко пъти се опитах да обясня, че бързият и справедлив процес зависи от промени в материалния и процесуалния закон, така че да преодолее натрупан натрупан формализъм, който в не един от докладите спрямо България се поставя като акцент. Няколко пъти се опитах да обясня, че местейки едни дела от един съд в друг процесът нито ще стане по-бърз, нито ще стане по справедлив. Напротив, местейки тези дела в Софийския градски съд – там проблемът е още по-голям. Там нямат зали. Едно дело се насрочва през шест месеца. Дали този съд бил, та бухалката им… Нищо конкретно не чуваме. Само кухи, политически фрази. Дела от 2015 г. и 2016 г. Чакайте бе, колеги, като отидат в Софийския градски съд, по-бързи ли ще станат? (Реплики.) По-бързи ще станат – това ли е вече любимият съд? Това ли е вече? То се прозира. Целта прозира, разбирате ли? Нито сте толкова глупави, пак казвам, нито сте толкова некомпетентни. За всички нас е ясна целта. Смяна на магистратите по делата и взимане на тези дела не от този съд, а от друг съд. Има несменяемост с въвеждането на квотния Ви принцип, на принудително заселване в ХХI век. При достатъчно ясна и конкретна уредба и в Конституцията си позволявате това от 20 съдии само пет да назначите там. А другите 15, какво се случва с техните дела? Гледат ги. Вие чухте ли по тези дела колко обвиняеми лица има? Чухте ли колко свидетели има? Знаете ли колко процесуални действия са се извършили? Единствено и само омаловажавате работата, експертизата. Целта е тези дела да отидат при други магистрати. Ще продължа до края на днешния ден да Ви запознавам с тези дела. Знам, че не Ви интересува. Знам, че изобщо не се интересувате нито от делата, нито от това как ще свършат те. Има една приета поръчка и тази поръчка се изпълнява, защото идват избори и по бързо трябва да се приключи с тази тема, тъй като ще има предсрочни избори. Вчера Комисия, днес второ четене за нещо толкова важно и съществено за България.

Каквито и аргументи да имате, особено по отношение на организираната престъпност, няколко пъти се опитваме да Ви обясним, че нашите предложения, които сме направили между първо и второ четене, и преди това ги бяхме направили с отделен законопроект – касаят запазването на структурите, които са изградени, които се изграждат с години, колеги. Защото много е лесно да се закрива и разрушава, но трудно се изгражда. Това личи. Вие мисля, че започвате от опит да го разбирате. Вижте колко месеца Ви отне да създадете функциониращи министерства, че в някои от тях дори не може да се организирате да платите заплатите на назначени Няколко пъти се чу абсолютно невярна информация за броя на оправдателните присъди. Бих казала, че България е една от държавите със силно наказателен уклон, колеги. Това го знаете всички. Защото преди малко господин Славов заяви как завършвали с оправдателни присъди в тези специализирани съдилища внесените обвинителни актове. Първо каза, че били инквизиция, след което завършили с оправдателни присъди. Броят всъщност на оправданите лица по отношение на организираната престъпност, пак казвам, защото по отношение на организираната престъпност има достатъчно време, така че да се натрупа опит и да може да се направи реална оценка на резултатите. По отношение на корупцията. Срокът де факто няма и три години – 2,3% от всички лица. Защото там не говоря за дела, а за лица или 83 лица са оправдани по отношение на организираната престъпност от създаването в началото на 2012 г. до края на 2020 г. Нямам данните за последните две години – 2,3%. Така че, колеги, решили сте, ще го направите. Поне когато излизате от тази трибуна, не говорете неща, които не отговарят на фактите. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Госпожо Захариева, няколко пъти казахте за натрупания опит на специализираното правораздаване в борбата с организираната престъпност. Ще Ви помоля да коментирате в дупликата едно изказване, което чух в Правната комисия. Не съм член на Правната комисия, но го следих по електронен път. Една дама, която е съдия в един от двата съда, не знам кой беше точно, заявява следното: „Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат.“ Как ще го коментирате това? Те формално сега, след като се закрият тези институции, ще влязат в престъпните групи или вече са там отпреди това?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, по въпроса за организираните престъпни групи и по какъв начин щяло да има преливане, просто се иска да спрем да спекулираме с това изказване, което се каза. Мисля, че жената, която се изказа, беше до голяма степен… Фигуративно се изказа. Вече достатъчно извадихме това изказване извън контекста, за да продължаваме да го предъвкваме. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гочев. То това беше като че ли реплика на репликата. Трета реплика има ли? Не виждам. Заповядайте, госпожо Захариева, за дуплика.

в какъв контекст и под каква емоция беше изпусната тази реплика. Съвсем не става въпрос за това, което абсолютно е само една част от това, което тя каза, и цитирахте. Не познавам

че едва ли не трябва да бъдат принудени да напуснат съдебната система и да отидат и да станат адвокати – аз лично така я разбрах. Аз не искам да говоря от нейно име, но ако бяхте дошли – не я познавам, но ако бяхте дошли лично на Правна, или бяхте гледали целия дебат, може би нямаше да ми зададете този въпрос. Можеше да го зададете на нея лично, ако бяхте присъствали, след като имате такъв голям интерес, или Вашите представители на „Демократична България“, които бяха там, можеха също да попитат госпожата какво е имала предвид.

Благодаря Ви, господин Председател. Изказването ми е свързано с § 18 и това, което колегата Балачев спомена преди малко. Искам да обърна внимание, колкото и оскъдно да е мнозинството в залата от вносители, тук присъства и министърът на правосъдието. В чл. 138, т. 6 текстът казва, че главният прокурор издава писмени инструкции писмени инструкции и указания относно дейността на прокуратурата в изпълнение на функциите си по чл. 136, ал. 5, а чл. 136, ал. 5 казва, че той ръководи Бюрото по защита по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Смятате ли, че инструкциите във връзка със защита на свидетелите трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на прокуратурата, макар и в седемдневен срок? Аз апелирам наистина това да бъде преосмислено в залата, защото може да се получи ситуация, в която – включително от прекалена публичност, да застрашим работата на този орган. Разбира се, аз държа да отбележа, че фиксацията в личността на главния прокурор в случая не ни помага, защото след време ще има друг главен прокурор и след това ще има друг главен прокурор, и всеки един от тях ще иска да може да върши работата си по възможно най-добрия за обществото начин.

народни представители! Нека да си припомним, че Четиридесет и шестото народно събрание измени законодателството и Бюрото за защита на лицата във връзка с наказателното производство вече не е при главния прокурор, а е към към министъра на правосъдието. И в това си качество мога да Ви уверя, че всички инструкции, указания, междуинституционални споразумения във връзка с неговата работа с оглед защитата на

Благодаря Ви, господин Председател. Съжалявам, че губя времето, за втори път вземам думата по един и същи въпрос. Госпожо Кирова, искам отново да кажа, може би не сте били в залата. Ако в тези методически указания за вид – не знам по кой въпрос ще бъдат, се съдържат данни, факти и обстоятелства, които трябва да бъдат класифицирани като държавна тайна, ще бъде поставен гриф „Поверително“, „Секретно“, „Строго секретно“ и тези указания няма да бъдат публикувани. Тоест на страницата ще бъдат публикувани само указания, които нямат гриф за сигурност. Така че всичко е регламентирано в Закона за защита на класифицираната информация и няма никакъв проблем. Благодаря Ви. Благодаря, господин Атанасов. Друга реплика има ли? Не виждам. Желаете ли дуплика? Заповядайте, госпожо Кирова, за дуплика. Благодаря за пояснението, госпожо Министър. В такъв случай може би е пропуск. Аз държа да отбележа, че поправката по чл. 138, т. 6 е направена от Комисията, не е внесена от Министерството. Отново апелирам да се преосмисли текстът, защото, ако имаме отпадане по чл. 136, ал. 5, в такъв случай просто трябва т. т. 6 да отпадне изобщо и изцяло. Няма нужда от инструкции и указания относно дейността на прокуратурата по отношение на Бюрото за защита, след като то е прехвърлено към Министерството на правосъдието.

Господин Председател, уважаеми колеги! В момента сме изправени пред хипотеза на упражняване на диктатурата на мнозинството. Аз не исках да правя изказване, защото след всяко наше изказване ние само увеличаваме удоволствието на мнозинството, като гледам светналите погледи, как те ще упражнят силата на математиката, ще наложат волята си и ще стане каквото те са казали. Ако правим изказвания, то ги правим заради протокола, а не защото можем да променим нещо в момента, защото протоколът ще ни даде право след немного дълго време да кажем: ние казвахме ли Ви. И това ще бъде удоволствието на опозицията днес, която ще управлява след време пак. Казаха се няколко неща, по които не мога да не взема отношение, защото те някак си нарушават вътрешната ми представа, личната ми представа за право и за справедливост, и които са много характерни за дебата, който водим всъщност. Защото той е дебат за отмъщение, той е за мъст – не е за структури, не е за за правов ред. Колегата Петър Николов Ви го каза одеве, да го кажа и аз: истерията срещу специализираното правосъдие в България започна, когато то тръгна срещу олигарсите – 2019 – 2020 г. Много хора бяха засегнати и те имат право на законна самоотбрана, инструменти на която самоотбрана бяха определени политически сили, някои вече ги няма тук, както се говори, но други ще дойдат на тяхно място и така. Господин Славов одеве каза: Вие представяте ли си, там Специализираната прокуратура е станала бухалка, защото била образувала досъдебни производства срещу… – и изреди няколко имена: господин Дянков, господин Трайков, А защо, господин Славов, не е трябвало ли? В смисъл трябва да има хора, срещу които не може да се образува досъдебно производство? Утре, ако се наложи, срещу госпожа Йорданова ще бъде образувано досъдебно производство. Вие, ако кажете, че не е било редно срещу определени министри да се образуват досъдебни производства, това означава ли, че и срещу следващи министри няма да е добре да се образува досъдебно производство. Нали никой няма да е над закона?! Сегашните министри са бъдещи клиенти на прокуратурата и в това няма никакво съмнение, няма нищо лошо. Никой – нито тук присъстващите, нито министрите, не може да бъде защитен и да получава имунитет срещу преследвания. Беше казано също нещо, което много възмути разбирането ми за правопорядък. Госпожа Дани Каназирева попита: като отидат в Софийския градски съд, ще станат ли по-бързи делата, ще стане ли по-бързо производството. От тази част на залата се каза: да, ще станат. Това какво означава, колеги, че някой ще упражнява там натиск върху съдиите ли? В смисъл някой в Софийския градски съд ще упражнява натиск върху съдиите как да гледат делата ли? Това ли означава?! Недейте, думите ни издават. Недейте да се издавате. Още повече че това, което казвате, няма и да стане. В заключение искам да кажа една дума по отношение на прокурорите и съдиите от Специализираната прокуратурата и Специализирания съд, защото ние някак си ги пропускаме, те са живи хора и ще останат в тази система, а и се притесняват. Вие се опитвате, закривайки структурите, в които те работят, как се казваше – да ги страхувате, а те не бива да се страхуват. Най добрата защита на тях самите е техният професионализъм. Това, което най-много може да вдигне достойнството им и авторитета, е тяхната съвест. И независимо че Вие ще закриете структурите, в които работят, те ще отидат някъде другаде и ще продължат тези дела, както Вие обещавате, ще продължат да ги гледат и ще ги довършат. Аз бих се обърнал към тях и бих ги призовал: колеги, довършете ги бързо, покажете какво значи бързо и справедливо правосъдие, независимо в каква структура ще работите оттук нататък, защото това е най-голямата гаранция за Вас и за това, че в България ще има работеща съдебна система, каквато всички искаме. Оставете ги тези колеги да закриват.

Чолаков, провокирахте ме. Давам си сметка, че може би не е съвсем коректно човек да говори за това, което и той лично е преживял, но Вие казахте нещо, че срещу еди-кои си бивши министри са били образувани дела и нямало нищо лошо. Ама те бяха оправдани! И тук да Ви кажа – аз лично бях шест години обвиняем и подсъдим по три наказателни дела, които завършиха на всички инстанции с оправдателна присъда. Давате ли си сметка какво преживява един човек, неговото семейство, неговите близки, ако той неоснователно е привлечен към наказателна отговорност? В същия момент обаче има достатъчно публична информация за престъпления, и то тежки престъпления, от високите етажи на властта, а дела не се образуват.

казахте, че Специализираната прокуратура се набива на очи тогава, когато е започнала да взима мерки срещу олигарсите, само че излиза така: специални мерки спрямо неудобните олигарси и галене с перце към удобните олигарси.

Значи какво излиза – бухалката срещу неудобните олигарси и прикриване на такива като Розовобузестия. Пак припомням, първото правителство на ГЕРБ имаше четирима министри: министърът на финансите известно време пребиваваше в негова собственост, министърът на регионалното развитие, министърът на околната среда – кого пропускам – четвъртия. Четирима министри. И Вие тук говорите, че

Господин Председател, уважаеми колеги! Моята реплика е към господин Чолаков. Господин Чолаков, Вие открехнахте завесата на нещо, което очевидно не се разбира от колегите, които са и вносители, и допълнители към това изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Изказа се мнение от тази трибуна, че виждате ли, като се прекратят делата или като се закрие Специализираният съд и отидат в така наречения нормален или обикновен съд, те щели изведнъж да тръгнат страшно бързо и по този начин престъпността да я преборим отвсякъде. Уважаеми колеги, НПК е един както за специализираното, така и за нормалното правосъдие. И трябва да Ви е ясно, че със закриването на Специализирания съд делата ще се гледат пак по общите правила на НПК. Така че този аргумент очевидно не издържа. Отделно от това, трябва да Ви кажа, че аз се страхувам, че ще се получи обратното, че отивайки в така наречените нормални съдилища, не знам какво име да им измислим на тях, тези дела ще се проточат не с години, а с десетилетия. И аз мога да Ви цитирам две от тях: Иван Славков, всички го знаят, бивш собственик на „Спартак“, Варна; Галин Костов, бивш съдия – единият 12 години, на другия – 11. Така че недейте разчита, и ако това са Ви аргументите, господин Чолаков, не е това аргументацията за закриване на Специализирания съд. Благодаря Ви.

Благодаря на колегите! Господин Балачев, ние ценим Вашата експертиза и със сигурност бих искал да имате възможност да доразвиете мисълта си, защото ни е интересно. Ние наистина трябва да разкриваме помислите на нашите колеги и да стане ясно, пак казвам, правим го за протокола. Правим го, за да можем един ден да им кажем: „Ние казвахме ли Ви?“ Господин Георгиев, ще ми позволите да не взема отношение по конкретни казуси, защото не съм и запознат чак толкова, пък и не е наша работа да взимаме отношение по конкретни процеси, които са минали.

които в момента подкрепят видимо управляващото мнозинство. Господин Атанасов, аз наистина съжалявам за това, което Ви се е случило. В смисъл, съжалявам съжалявам всички хора, които биват арестувани и биват хвърлени в ареста ей така, просто за 24 часа по кефа на някого. Съжалявам за това, което Ви се е случило. И Вие като човек от кариерата и професионалист би трябвало да сте наясно и да отговорите на въпроса: като закриете Специализирания съд и Специализираната прокуратура, това ще спре ли да бъде възможно?! (Шум и реплики.) Нали и Вие, и ние много добре знаем, че за да не бъде това възможно, се налагат други нормативни решения, а не закриване на Специализирания съд и на Специализираната прокуратура. пак искам да кажа, колеги, нека оттук нататък всички ние да даваме насърчения на съдиите и на прокурорите от Специализираната прокуратура и Специализирания съд, защото от техния професионализъм и от тяхното чувство за достойнство зависи олигархията да не победи. Благодаря. Благодаря, господин Чолаков. Други изказвания? Няма. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

на § 18 и 19 в редакция на Комисията, нов § 20 в редакция на Комисията и параграфи 20, 21 и 23

Гласували 194 народни представители: за 131, против 63, въздържали се няма. Предложението е прието. (Реплики: „Прегласуване!“) Прегласуване по искане на групата на ГЕРБ, нали така, че не видях кой точно го поиска?